Hvala. poštovana mandatarko i budući članovi Vlade, uvažene kolege narodni poslanici, javljam se kao narodni poslanik Srpske napredne stranke i predsednik Odbora za zdravlje, ali pre nego što krenem sa suštinskim izlaganjem želeo bih da pohvalim rad parlamenta, rad Narodne skupštine Republike Srbije u prethodnom sazivu.Zašto ovo govorim? Zato što lično smatram da je narodna skupština u prethodnom sazivu bila izložena nečuvenim Naime, bili smo svi svedoci u parlamentu, različitih fizičkih nasrtaja i svakih drugih nasrtaja na narodne poslanike, naročito na predsednika Narodne skupštine, Maju Gojković.Zaista

da brutalne fizički nasrtaje i moralne lekcije pokušavali da dele neki ljudi koji su decenijama ili više od deceniju pljačkali ovu našu mučnu zemlju, ili pak oni koji si pokušavali da silom uđu u parlament ili motornom testerom u zgradu RTS, ili pak oni koji su besramno promenili nacionalnost da bi sedeli u skupštinskim klupama, ali, narod je taj koji donosi sud i narod je dao sud na prethodnim izborima, nedvosmisleno i rekao šta misli o takvima.Suštinski vezano za formiranje Vlade mogu da kažem da sam ponosan i zbog toga što lično smatram da je Srpska napredna stranka u proteklom periodu značajno podigla lestvicu ozbiljnosti samopregora i predanosti u radu vezano za funkcionisanje celokupnog državnog aparata.Naime, radio sam jednu analizu toga kakvi su bili planovi Vlade u periodu pre 2012. godine, na šta su se oni svodili i što je još bitnije, kakva je bila realizacija obećanog i planiranog.Video

gospodo, uvaženi narodni poslanici, svi smo zajedno svesni kakva je bila realizacija zato što smo 2012. godine, zatekli pustoš.Današnji ekspoze posmatram ne samo kao jednu obimnu sublimaciju učinjenog, posmatram i kao realnu projekciju ciljeva u mandatnom periodu. Kažem realnu zato što posmatrajući ekspoze iste mandatarke, a prethodne Vlade video sam da je većina tih ciljeva praktično ostvarena i da nije bilo epidemije i pošasti koje je snašla svet, ja sam bio ubeđen da bi ta projekcija bila zaista 100%.Ono što bih posebno pohvalio jeste rešenost i programska opredeljenost ne samo mandatara, već, rekao bih, i cele Vlade pod vođstvom budućeg premijera, današnjeg mandatara, da suštinski ide ka reformama u svakom državnom segmentu. To je ono što je našoj državi bilo neophodno, to je ono što smo dugo iščekivali tokom proteklih decenija. Sada lagano realizujemo.Ne bih se pojedinačno zadržavao u oblastima gde su ostvareni najveći pomaci, ali bih apostrofirao, recimo, veliki uspeh u dualnom obrazovanju, koji je veoma značajan. Naravno, govorim o srednjoškolskom dualnom obrazovanju, visokoškolsko, tek koliko se sećam, zakon treba da stupi na snagu, ali smo ga doneli, ali suštinski gledano, to su oni kvalitativni pomaci koje naš narod i naša država treba. To je ono što se dešava po prvi put u Srbiji, da praktično tržište kroji smer u srednjoj školi ili sutra na fakultetu, da tržište kroji profil, da tržište kroji broj izvršilaca, odnosno broj studenata dece koje će upisati, i to je nešto što je zaista za ponos.Što se tiče zdravstva, odnosno moje oblasti, ja sam, inače, pre koji dan značajno više diskutovao i govorio o velikim, da kažem, rezultatima. Kada kažem rezultatima, mislim na sve ono što smo zacrtali i kao krizni štab i kao različita tela koja se bave tim problemom. Govorim o medicinskoj opremi. Govorim ne samo o maskama, rukavicama, respiratorima, govorim o svemu onome što je neophodno da bi sistem funkcionisao, govorim i o organizaciji. Ali, sada ću više govoriti o ovom drugom segmentu, koji je nesumnjivo isto tako značajan koliko i borba protiv ove pošasti, a to je nastavak izgradnje kliničkih centara i nastavak ulaganja u infrastrukturu zdravstvenih ustanova, odnosno sistema zdravstva.Dakle, nastaviti započeto i to izuzetno pohvaljujem, zato što sam u ekspozeu čuo jedan momenat, jednu informaciju, koja me je, praktično, kupila, a to su veliki planovi vezano za zdravstvo, jer ulaganje u zdravstvo predstavlja ulaganje u budućnost.Takođe, mislim da napor nove Vlade, ne samo ministarstva zdravlja, već nove Vlade u celini, treba da bude svakako smanjenje liste čekanja za odgovarajuće operacije, ukidanje liste čekanja za zračenja, takođe ulaganje u kadar i nastavak ulaganja u opremu. Ako sublimiramo sve ove ciljeve, mislim da ćemo doći ne samo jednog fantastičnog zdravstvenog sistema, već do toga da dobijemo maksimalno zadovoljnog pacijenta.Naravno, pacijenta.Naravno, svi ovi planovi su realni isključivo zbog toga što imamo takve finansijske parametre. Sećam se dobro ekspozea sadašnjeg predsednika, tadašnjeg mandatara, gospodina Aleksandra Vučića, kada smo krenuli

vidi, što danas je naša privreda značajno otpornija, značajno snažnija, upravo iz tih razloga, zato što smo reformom uspeli da dođemo do tog statusa, čak i u ovim vremenima medicinskih katastrofa, poput ove epidemije, vidimo da privreda Srbije i dalje stoji čvrsto na nogama, u Evropi je najbolja ili među boljima.Ono što bih na kraju svog izlaganja želeo da kažem jeste moje očekivanje, da ja očekujem i od mandatara i od ove Vlade, pored profesionalizma u radu i rada, mukotrpnog rada, očekujemo od njih i tražim kao narodni poslanik jedan najviši nivo patriotizma i rodoljublja, tražim maksimalnu posvećenost, osećaj pripadnosti i osećaj ljubavi prema državi Srbiji i tražim da narod, da građani budu na prvom mestu.Hvala vam. Zahvaljujem, kolega Laketiću.Sledeći je narodni poslanik Muamer Bačevac.Kolega, pre nego što vam dam reč, jedna mala napomena da je vašoj poslaničkoj grupi ostalo dva minuta i 46 sekundi.

Tamo gde nema političke stabilnosti, tamo gde nema pravne države, tamo gde je minimum korupcije, nulta korupcija, tamo nema razvoja, tamo nema zadovoljnog građanina, tamo nema bogatog građanina, a to je naš cilj.Gospodo, svi koji vas vraćaju u prošlost,

i preko nacionalnih manjinskih pitanja da su prisutni u medijima. To je lak put, a težak je put briga za radnikom,

kod ljudi koji se mnogo nacionalno busaju, nema tu velikog obrazovanja, nema tu želje da drugom i drugačijem bude bolje. Ne interesuje građane ni Sandžaka, ni Srbije ni autonomija Vojvodine, ni autonomija Šumadije, interesuje ih bolji život. To je imperativ i to je naša borba.Potaknut sam govorima prethodnika ovih dana i bilo mi je često neprijatno što se na takav način zloupotrebljavaju nacionalna, manjinska, ljudska pitanja. Srbija je zemlja u kojoj su ljudska prava zadovoljavajuća. Ja to tvrdim. Ima problema, ali verujte… Da li je čuo neko od vas da je neko zbog nacionalne pripadnosti uvređen, gurnut? Pa, to je svedeno na minimum. Pa, ovo je zemlja koja treba time da se hvali. To je nešto čime se mi ponosimo.Zašto otvarati te teme koje ne donose dobrobit našim građanima? Malopre čujem da su nezadovoljni neki iz mojih krajeva, prethodni govornici, zdravstvenom zaštitom u državi Srbiji. Gospodo, nama se nije desio italijanski scenario. Gospodo, mi smo primili svakog pacijenta u Kliničkom centru u Beogradu. To vam kaže neko ko se zarazio u bolnici od korone i ko je 31 dan bio pozitivan i ko je sada došao iz Kliničkog centra iz sale za kateterizaciju.Veliko hvala ministru zdravlja, 180 novih mladih medicinskih radnika je zaposleno u Novom Pazaru. Želim da nastavite na tome. Hvala vam za angio-salu, to je rezultat. Hvala vama, a rezultati našeg političkog angažmana i našeg medicinskog usavršavanja videće građani Sandžaka koja je blagodat toga i budućeg kliničko-bolničkog centra koji smo isplanirali i obezbedili sredstva za njegovu gradnju.Na kraju želim da podvučem, pošto mi već ističe vreme, a imao sam mnogo toga da kažem, reagujući samo na ono što čujem, da mi hoćemo kontinuitet, da mi hoćemo, dobru, razvijenu državu i da će Socijaldemokratska partija Srbije, a i mi, sandžački predstavnici u njoj, njoj, raditi mnogo na tome i, pre svega, ja kao predsednik Odbora za ljudska i manjinska prava, za podizanje tih prava, jer na njima treba stalno raditi, ali i za ravnomernu zastupljenost nacionalnih manjina u bih da završim sa jednom zahvalnošću što ste imali pažnje i što ste me saslušali.

iz više razloga. Neke od razloga je kolega predsednik naše poslaničke grupe Balint Pastor izneo u svom izlaganju, a neke ću ja pokušati u ovom preostalom vremenskom periodu.Ja ću se, pre svega, osvrnuti na temu iz poljoprivrede i ruralnog razvoja, ali pre toga mi dozvolite da istaknem neke od postignutih rezultata u ovom već polako bivšem sazivu Ministarstva poljoprivrede.Na tim rezultatima smo radili zajedno, zajedno sa kolegama iz Ministarstva poljoprivrede zajedno sa ovde prisutnim ministrom i mislim da su bitni za sve nas, pre svega za registrovana poljoprivredna gazdinstva i sve građane Republike Srbije.Akreditovani IPARD program, rešen je problem oko registracije poljoprivrednih priključaka mašina, izmenjen je i dopunjen Zakon o bezbednosti saobraćaja. Mislim da su izmenom i dopunom Zakona o poljoprivrednom zemljištu taj resurs, to naše blago, u svim ovim pravnim aktima zaštićen dovoljnom merom da istakne i da da mogućnost svim našim poljoprivrednim proizvođačima i mladima i ovim starijima, iskusnijima da mogu da se bave tom delatnošću.Jedan jako bitan akt smo doneli, to je Pravilnik o mogućnostima, odnosno jedan pravilnik koji daje mogućnost da se primarni proizvodi mogu prerađivati i da jedno registrovano porodično poljoprivredno gazdinstvo prvi put u istoriji Zakonom o bezbednosti hrane, koji daje mogućnost izmena i dopuna zakona, može da prerađuje i da plasira, da direktno vrši prodaju hrane potrošaču. To je izuzetan jedan iskorak prema mogućnosti da poljoprivredni proizvođači i gazdinstva mogu da opstanu i da imaju svoj razvoj na selu.Ostao selu.Ostao nam je zadatak, jako bitan, što je kolega Pastor izdvojio, to je problematika PIO. Ja se nadam da će sledeći saziv Vlade Republike Srbije u što kraćem vremenskom periodu podneti izmenu i dopunu Zakona o obaveznom penzijskom osiguranju koji će omogućiti da se u budućem periodu PIO obaveza plaćanja PIO poljoprivrednih gazdinstava bude pre svega srazmeran prihodima i svojoj ekonomskoj veličini gazdinstva. Mislim da su ovo bitni zadaci i bitni rezultati koji su u ovom prošlom vremenskom periodu odrađeni.Što se tiče planova, mislim da je u ovom dolazećem periodu od izuzetnog značaja da se i dalje podržavaju mladi poljoprivredni proizvođači. Moramo pomagati i dalje u radu sva udruženja poljoprivrednika, osnažiti ih što više, pomagati porodična poljoprivredna gazdinstva, donošenjem kvalitetnih mera agrarne politike osnažiti poljoprivredna gazdinstva i samim tim omogućiti dalji razvoj.Ono što je bitno, bitan je kontinuitet. Ovde se dosta pričalo o kontinuitetu. Ja mislim da je pravi izbor, to ne govorim zato što sam bio saradnik gospodina Nedimovića, već zato što smo imali u prošlom vremenskom periodu primer da za 10 godina smo imali 10 ministara. Taj kontinuitet će nam omogućiti da rešavamo ovaj problem i da iznađemo rešenja za druge.Dijalog, pričalo se ovde o dijalogu u prošlom i pretprošlom zasedanju. Taj dijalog će nam omogućiti kvalitetan dijalog sa poljoprivrednim proizvođačima, da donosimo prave kvalitetne mere agrarne politike koje će uticati da imamo dobar sistem podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.Na kraju mi dozvolite da istaknem važnost ovog novog ministarstva, Ministarstvo za brigu o selu. Ja živim na selu, ja dolazim iz mesta Nova Crnja, iz opštine Nova Crnja iz Srednjobanatskog okruga. Tačno znam šta je problem na selu i šta su mogućnosti.Nije samo pomagati selu i nije selo samo poljoprivreda, već su to i nova radna mesta i ulaganje u infrastrukturu, jer vidite struktura poljoprivrednih gazdinstava kod nas u Srbiji su između četiri Ako se otvore novi pogoni za preradu samozapošljavanje na selu će biti omogućeno i da se fabrike i nove investicije plasiraju više prema ruralu i selima a ne samo prema gradovima. Mislim da ćemo moći samim tim da rešimo veliki deo i poljoprivrednika i njihovih građana.Još jednom bih istakao, podržavam i glasamo za Predlog Vlade. Podržaćemo novu Vladu

poštovana gospođo Brnabić, uvaženi kandidati za buduće ministre i najpre građani i građanke Srbije, važan zadatak je pred nama i ja sam nekako imala planiranu diskusiju, istina, u nekom drugom smeru od onog koji ću sada koristiti. Malo su me inspirisale kolege i možda vratile na jednu temu kojom ne da se ne bih bavila, ne da nije važna, nego je, prosto, smatram temom nad svim temama.Vaš ekspoze je sadržajan, pokazuje da imate nameru da nastavite samo brže i odlučnije, da realizujete sve ciljeve koji nisu mali i što je najvažnije svi su za dobrobit svih stanovnika države Srbije. U tom smislu ste predstavili kandidate za ministre, kako ih zovete vaš budući tim, i nema razloga da vam ne verujemo da ćete uspeti.Kada pogledamo sastav parlamenta nema dileme da ćete biti i kritikovani, ali kada kažem kritikovani onda mislim konstruktivno. Onda zaista ne mislim da će se često dešavati ono što smo danas čuli, a to je da budete vređani bez osnova.Ja to moram da kažem po dva osnova pre nego se vratim na vaš ekspoze. Najpre, kao poslanik koji dolazi iz Peći i čini mi se da mi je to glavna preporuka, možda i veća da govorim o nacionalnoj manjini Albanaca nego nekih od mojih kolega koji su to probali da kažu ili pročitaju šta im je napisano.Koliko su ugrožena ljudska prava? O tome možemo da razgovaramo. Koliko treba unaprediti manjinska prava? O tome imamo nameru i da razgovaramo i da radimo. Shvatila sam da je Gordana Čomić zadužena, a Gordana Čomić ako nešto ume, ume da radi.Mi smo danas ovde čuli jednu potrebu da se prikaže nekakva žrtva koja ne postoji pred nekim ko bi trebao da bude ili ili ona dobra baka koja ima jedno malo nevaspitano dete, pa kada ono napravi neki belaj, ona kaže: „Dobro, čekaj, jeste malo, ali daj da vidimo kako da mu pomognemo“. Ne bi sve to bilo strašno ni da sa tim umazanim prstićima mi probamo da čupnemo nešto što se ne sme dirati, pitanje je samo čime smo umazali te svoje prstiće, šta nam je krajnji cilj, da li smo zaista glasnogovornici nacionalne manjine ili imamo neke druge težnje koje nas vode u smeru dalje neke secesije i stvaranja nečega na šta mi koji sedimo ovde nemamo pravo da pristanemo u životu, a to je „velike Albanije“.U tom smislu, obaveza je moja da najpre kažem da će mi glavni zadatak biti da štitim pravo svakog čoveka, a vama ću apsolutno pomoći da ukoliko se desi bilo kome od mojih kolega da im, ne daj Bože, u Preševu, Bujanovcu ili Medveđi neko polomi groblje kao što je to neko radio u mojoj rodnoj Peći, ja ću biti prva koja će tražiti krivce, da im ne daj Bože neko pobije decu koja su izašla na kupanje u podne dana, ja ću takođe biti opet najglasnija da se utvrdi ko je kriv.Ako nemamo osećaj da na taj način govorimo u Skupštini, bilo bi sjajno da ne govorimo nikako i da ne pokušavamo da napravimo žrtvu od sebe u Srbiji koja je žrtva, pa malo je reći žrtva, u Srbiji u kojoj ja govorim u ime 250 hiljada raseljenih ljudi.Dakle, nemojte mi o ljudskim pravima sa pozicije nekoga ko se slobodno kreće preda mnom, koja to ne može u svom rodnom kraju.Ovde ću završiti, sve ono što bih dalje rekla, pre svega zato što naviru emocije, preteraću, a drugo i zato što oni koji su isprovocirali ovakvu moju reakciju i ne vrede više od ovoga.Ono što je jako važno, naglasili ste u vašem ekspozeu, to je da će i dalje primarno biti bavljenje demografskom politikom, našim natalitetom, koji je važan. Ja se naročito radujem da ćemo se baviti ljudskim i manjinskim pravima. I tu jedan osvrt sa pozicije žene, pre svega, jer to tretira i rodnu ravnopravnost. Opet nemam dilemu kako će to da izgleda, ja potpuno svesno hvalim Gordanu Čomić, zato što ne pripada mojoj političkoj stranci, a znam da je vredelo podržati je kada je tražila i podnela zakon o 40% žena.Hvala vama koji ste prevazišli naša očekivanja i vaš kabinet sada broji 50% žena. To obećava, a nama daje zadatak da se još ponekim zakonima u međuvremenu i u mandatu pozabavimo.Sigurna

Skratiću svoj govor, pre svega, poštujući apel predsednika Skupštine da što pre izaberemo Vladu, a i da ostavim svojim mlađim kolegama vremena da se i oni obrate, jer mladosti pripada budućnost. Hvala. Zahvaljujem, koleginice Paunović.Sledeći prijavljeni je Milimir Vujadinović. Hvala, predsedavajuća.Uvažene kolege, poštovani građani Srbije, poštovana mandatarka, sa kandidatima za vaš tim, kao što ste na početku sami rekli, ovo je drugi put u životu da se sa ove velike govornice obraćate ovom uvaženom domu, izlažete plan za rad vaše Vlade u narednom periodu i tražite za to podršku ovog uvaženog doma.S tim u vezi, biću potpuno iskren i prema vama i prema građanima Srbije i prema ovim našim kolegama. Kada ste prvi put 2017. godine dobili mandat od predsednika države da sastavite Vladu i kada ste na Vidovdan te 2017. godine izlagali ekspoze ovde za istom ovom govornicom, imao sam veliku ličnu dilemu kako da se opredelim i kako da glasam.Iskreno vam priznajem, bio sam skeptik, da li ste baš vi prava osoba kojoj taj posao treba da bude dodeljen i kako da se lično odredim prema tome. Odredio sam se tako što sam u tom momentu verovao, pre svega, predsedniku države, predsedniku moje partije, tj. sada već naše partije, čoveku sa najvećim političkim iskustvom, ne samo u Srbiji, verovatno i na Balkanu. Odlučio sam se u tom momentu da verujem čoveku koji je Srbiju vraćao iz ambisa nad kojim je uveliko visila, da verujem čoveku koji je Srbiju spasio od bankrota pred kojim je bila, da verujem čoveku koji je krajem 2013. godine i početkom 2014. godine, Srbiju proveo kroz onu zimu koja je verovatno bila jedna od jačih u istoriji, a u proleće te iste 2014. godine kroz istorijske poplave, koje su nanele veliku štetu Srbiji i ne sećamo se da smo imali takve u novijoj istoriji. Odlučio sam se da mu verujem i glasao sam za vas, za vaš ekspoze, glasao sam za vaš tim.Počeli ste da radite, vreme je prolazilo, a vreme je najbolji sudija.

Ispostaviće se da ste nizali rezultate i da ja nisam imao realnog osnova da budem neverni Toma u onim danima kada ste predlog iznosili pred nas.Poštovana mandatarka, ja sada ovo kažem kao važnu stvar koju Srbija treba da zna, ti rezultati su se ogledali kroz ispunjavanje svega onoga što ste što ste zacrtali u tom ekspozeu i za šta ste tražili podršku u tom momentu od nas. Ali, Srbija treba da zna da ste bili otvoreni za svaku inicijativu i svaki predlog koji je dolazio i od mene lično i od mojih kolega i od bilo kog čoveka iz ovog parlamenta, a siguran sam i od bilo kog čoveka iz Srbije. Ekspresno ste odgovarali na sve naše predloge. Nekada su bili realni i uvaženi, ali u najmanju ruku i minimalno su uvek bili ozbiljno razmotreni. To je stvaralo još jedno veće poverenje prema vama i vašem timu.Gde timu.Gde smo danas? Danas ponosno stojite pred ovom govornicom, iznosite rezultate, govorite o Srbiji kao zemlji pobeda, ponosnoj zemlji, uvaženom partneru koji danas opet sve one najvažnije odluke donosi samostalno. Danas govorite i govorimo o Srbiji koja ima najveći ekonomski rast i najbrže rastuću ekonomiju u Evropi. Govorite o 3,6 milijardi evra direktnih stranih investicija u Srbiju, što je u suštini mnogo više nego u svim drugim zemljama bivše Jugoslavije skupa. Govorite o Srbiji zaposlenosti. Govorite o 320 i, ispravite me ako grešim, nešto kilometara autoputeva, „Milošu Velikom“ kao najvažnijem projektu i sve to polako počinje da daje rezultate u smislu boljeg standarda i života svakog čoveka u Srbiji. Međutim, ne samo u Srbiji, verujte mi. To se polako počinje videti i na standardu života svih naših ljudi koji žive u okruženju.Prvi put se u ovom uvaženom domu u jednom važnom političkom dokumentu, Strategiji odbrane i Strategiji nacionalne bezbednosti, zahvaljujući ministru Vulinu i vama kao predsednici Vlade, nalazi definicija da je Srbija garant bezbednosti svakog našeg čoveka, gde god živeo, pogotovo kada je u pitanju Republika Srpska i prvi put takva definicija ulazi u zvanični politički dokument koji se donosi u ovom uvaženom domu.Pobrinuli ste se za bezbednost, ali nije to dovoljno. Počinjete sa predsednikom države ozbiljna ulaganja u ekonomski napredak svakog našeg čoveka koji živi u okruženju, posebno Republiku Srpsku. Ulažete 30 miliona evra u svaki projekat u Republici Srpskoj, u zbiru. Danas nema u Republici Srpskoj nijedne lokalne samouprave koja nema barem jedan objekat i jedan projekat koji je finansirala Republika Srbija.Ceo prošli vek, prolazeći kroz Republiku Srpsku i BiH, mogli ste da vidite objekte za koje se govorilo – izgradila ih je otomanska imperija, izgradila ih je Austrija itd, poneki i Nemačka, a danas u svakom gradu, kao zalog za budućnost, kad ja, vi, naši potomci prođemo kroz Republiku Srpsku, postojaće objekti za koje se govori – izgradila ih je Srbija u vreme vlasti Aleksandra Vučića i Vlade gospođe Ane Brnabić.Menjali Brnabić.Menjali ste istoriju zajedno sa predsednikom države, verovatno toga niste bili ni svesni, u pozitivnom smislu, svakako.Niste zapostavili ni dijasporu. Donosili ste ozbiljne mere i u smislu ukidanja carina za lične stvari dijaspore, ali budite uvereni, i danas ste malo o tome govorili, da će našu dijasporu smanjiti samo ozbiljno ulaganje u kapacitete naučno-obrazovnih institucija, istraživačkih centara, naučno-tehnoloških parkova, jer istini za volju, naši ljudi u dijasporu odlaze u potrazi za boljim obrazovanjem i za dobro plaćenim poslovima. Dobro je to što ste pomenuli i u novom ekspozeu koji je danas pred nama.Poštovana mandatarka, uzevši u obzir sve ovo što sam govorio, rezultate koje ste postigli, ja sam siguran da ćete ispuniti i sve ono, a pogotovo ovih šest tačaka koje su definisane u ovom, da kažem, programu koji ste nam predložili i da će svaka od tih tačaka imati svoju refleksiju na naše ljude u okruženju i na našu dijasporu. To ste malopre i pomenuli, tj. već jutros, brzo je prošao ovaj dan, pomenuli za ovom govornicom, da će vam naši ljudi u regionu i dijaspori biti važan segment u vašem budućem delovanju.Sad, ne znam da li je slučajnost ili namera, ali činjenica jeste da u vašem timu koji ste nam predložili dobar deo ljudi ili je direktno rođen u državama u okruženju u kojima živi naš narod ili vuče direktne korene i rodbinski je vezan za taj isti region.Ponavljam, ne znam da li je to namera ili je slučajnost, ali u svakom slučaju, oslikava simbolički jedno nacionalno jedinstvo našeg korpusa uopšte na Balkanu. I to je dobra stvar u svemu tome.Neću Od celog vašeg tima, ja danas imam rezervu samo prema jednom predlogu, pre svega, zbog političkih razlika koje sa tim predlogom imam od samog početka.Ako početka.Ako je predsednik države svoj lični osećaj, svoje lično mišljenje stavio iza državnog interesa, ne vidim razloga da to ne uradim i ja to danas. I to govori o odgovornosti i predsednika države i SNS. S tim da gajim S tim da gajim nadu da ću nakon godinu ili dve delovanja i spreman sam da kažem da sam pogrešio i da je rezerva bila neosnovana ako rezultati rada budu pozitivni. U svakom trenutku ću biti spreman da kažem da je ta moja rezerva bila nepotrebna. To ne znači da neću podržati taj taj predlog.Sve u svemu, poštovana mandatarko, ovaj put ja lično glasam za vas i vaše predloge iz barem jednog razloga više nego 2017. godine. Ovaj put, pored predsednika države, verujem i vama. Verujem zbog svega onoga što ste uradili za moju Srbiju, za vašu Srbiju, za našu Srbiju, za naš narod u Srbiji i naš narod na Balkanu, uopšte. To govorim u svoje lično ime, a znam da je tako i kada je pitanju SNS, jer su naši glasovi uvek jedinstveni, tj. naš glas je uvek jedinstven.S tim u vezi, kao predsednik Odbora za dijasporu i Srbe u regionu, budite sigurni da ću vam ja, moje kolege, SNS, biti veran saveznik u nastavku poslova koje ste započeli u ovom prethodnom mandatu, a koje je u stvari te 2014. godine započeo današnji predsednik države.Na kraju, neka nam je sa srećom i nama i vama i vašem timu i Srbiji i svakom našem čoveku na Balkanu. Hvala vam.

Uvažena predsedavajuća, uvažene kolege narodni poslanici, uvažena mandatarko i kandidati za budući sastav ove Vlade, uvažene građanke i građani Republike Srbije, danas je pred nama jedan veoma važan dan, dan u kome biramo novu Vladu, novu po svojim određenim personalnim rešenjima, kao i novim resorima koje će imati u sebi, ali svakako Vladu u kontinuiteta koji je zacrtan još od perioda 2012. godine dogovorom dvojice lidera Ivice Dačića i Aleksandra Vučića.Kao pripadnik mlade generacije, osvrnuću se na položaj mladih u našem društvu. Mladi se danas suočavaju sa različitim vrstama izazova koji utiču bitno na kvalitet njihovog života, počevši od ekonomskih okolnosti, obrazovanja, ali i pitanja koja se tiču zasnivanja svoje porodice.Ono što je mladima i te kako potrebno jeste da neko ima da ih sasluša i uvaži sve ono što su njihove preferencije. U tom smislu moram da istaknem i pohvalim ono što je država uradila u prethodnom periodu, što se tiče određenih projekata koje je sprovela i pokazala da u određenom intenzitetu ima sluha za mlade ljude i tu, pre svega, mislim na projekat koji se tiče iz oblasti zdravstva, kada je 100 najboljih studenata medicinskih fakulteta i 250 najboljih maturanata srednjih medicinskih škola dobilo priliku da dobije posao u u svojoj struci, čime smo, s jedne strane, i zanovili naš zdravstveni kadar, a sa druge strane omogućili našim najboljim mladim lekarima da ostanu u svojoj zemlji.Pohvalio iz oblasti poljoprivrede ono što je urađeno kada je u pitanju prilika da mladi poljoprivrednici apliciraju za bespovratna sredstva za pokretanje svoje poljoprivredne proizvodnje i nekih drugih agro biznisa.I naposletku bih, takođe, istakao projekat koji se ticao „Moja prva plata“, a zahvaljujući kojim je 10.000 mladih ljudi dobilo priliku da stekne neka nova znanja, veštine i kompetencije koje su im u svakom slučaju pomogle prilikom sledećeg zapošljavanja.Od ove Vlade očekujem da još energičnije nastoji da razume potrebe mladih ljudi i da na taj način se bori za njihovu kvalitetniju budućnost.Smatram budućnost.Smatram da država, uzimajući naravno sve okolnosti u kojima se nalazimo, treba da nađe načina da izdvoji više sredstava kada su u pitanju studenti. Smatram da bi mogli i u većoj meri da se školuju o trošku države, jer smatram da to nije trošak, već investicija za budućnost koja uz određene pravovremene privremene aktivnosti kojima idemo i vrlo brzo valorizovale svo to znanje koje je stečeno na tim fakultetima.Takođe su nam potrebna i nova radna mesta koja jesu otvarana u prethodnom periodu, ali smatram da su nam potrebna i nova radna mesta koja će zahtevati i visokokvalifikovan kadar, čime bismo smanjili odliv naših mladih i obrazovanih ljudi iz Srbije, što smatram da je jedan od gorućih problema sa kojima se danas suočavamo.Takođe, kao mlad čovek, koji je formirao svoju porodicu, podržavam inicijativu za stvaranje novog resora koji će se baviti porodicom i populacionom politikom, jer smatram da je porodica odavno izgubila ono mesto u našem društvu koje treba da zauzima, a to je da bude osnovni stub našeg društva i mislim da bismo vraćanjem porodice na to mesto koje joj pripada preventivno delovali kada je u pitanju niz neželjenih efekata koje za rezultat dobijamo, a reflektuju se kroz određena, da kažem, devijantna ponašanja kod mladih ljudi.Mislim ljudi.Mislim da je zdrava i jaka porodica jedan od osnovnih preduslova, ako pričamo o natalitetu, a složićemo se da bez nataliteta nema budućnosti naše zemlje.Slušajući vaš ekspoze, smatram da imam razloga da budem optimističan da će se prava i položaj mladih ljudi naći na visokom mestu prioriteta onoga što ćete vi i vaša Vlada u narednom periodu raditi i, takođe, budućoj Vladi, ako je izaberemo, a ne vidim ni jedan razlog da to večeras i ne uradimo, želim da bude Vlada svih građanki i građana Republike Srbije, ostvarujući uspehe u interesu svih nas. Zahvaljujem. **Ivica Dačić** Sledeći poslanik je Marijan Rističević. Dame i gospodo narodni poslanici, ima izreka – govor treba da bude kao ženska suknja, dovoljno dugačak da pokrije temu, a dovoljno kratak da bude zanimljiv. Mislim da je to Čerčil rekao, pa ću ja probati da se držim toga.Odmah toga.Odmah da kažem da poštujem svoje koalicione partnere, a posebno njihovu hrabrost zato što u politici, ja kroz njih shvatam, ne dobijete često ono što samo vi želite, već i ono što drugi žele i otuda razumem par kadrovskih rešenja koja se nekima od nas baš ne dopadaju.Da krenemo redom. Ja ću krenuti od spoljne politike. Pozdravljam što će to biti gospodin Selaković, s obzirom da sam imao tu čast da u ovih osam godina upoznam vrednosti koje on poseduje. Verujem da će u spoljnoj politici napraviti ono što mi očekujemo. Velike sile misle često da sa nama mogu i bez nas. nas. Znam da će on sa tim izaći nekako na kraj.Da bih bio dovoljno kratak, preći ću i na vojsku koja je veoma bitna i za spoljnu politiku po pitanju odvraćanja, a i Srbija je željna mira. Dosta je Srbija puta ratovala za druge. Vreme je da u malo dužem periodu živi za sebe i da u ekonomiji postigne neke rezultate kojima će i dalje jačati

sile.Verujem da će to i novi ministar vojni i novi ministar spoljne politike u mnogome učiniti, naravno uz zahvalnost

ali, naravno, gospodine Selakoviću vi ćete učiniti da mi poštujemo sami sebe, jer ovi veliki često misle da im ne trebaju partneri, nego vazali i da mi samo treba da budemo podanici, a nikako prijatelji, partneri velikih sila i ova Vlada koja je sve do sada i buduća Vlada verujem da će u mnogome to učiniti da se mi osećamo kao njihovi prijatelji, partneri a ne kao vazali i podanici.Što se poljoprivrede tiče, ja pozdravljam najavu onih pet milijardi, da se u ovoj godini povećaju podsticaji, s obzirom da je više zahteva podneto nego što smo mi očekivali u odnosu na prošlu godinu. Takođe, pozdravljam nameru ekspozea da se poljoprivredna proizvodnja približi preradi i prehrambenoj industriji, pre svega da bismo mi koristili svoj biljni potencijal za razvoj stočarstva, proizvodnju mesa, mleka i jaja i prerađivačku industriju.Da se razumemo, podsticaji su veći dva puta nego što su bili do 2012. godine u iznosima, ali ja želim da oni budu još veći, ne samo zbog poljoprivrednih proizvođača, već upravo zbog te prehrambene industrije o kojoj je budući premijer govorio zato što bi prehrambena industrija imala jeftiniju sirovinu i bila konkurentnija na regionalnom tržištu i na drugim tržištima i tako bi i iz zemlje doneli višak vrednosti i dodatnu vrednost ovoj zemlji.Dame i gospodo, poljoprivreda nije samo poljoprivreda. To je sada pitanje bezbednosti, demografije itd. Želim gospodinu Krkobabiću svaki uspeh u tome bez obzira na određene moje rezerve. Želim da oni uspeju, njegov tim da uspe, jer taj uspeh se tiče i mene s obzirom da živim na selu. Pobornik sam – nije baš potpuno ispravno, postoji izreka – bolje patiti za selom nego na selu. Treba da razmislite da sedište tog ministarstva za brigu o selu bude na selu, recimo u Topoli. Odande je krenula obnova državnosti Srbije, odande neka krene i obnova srpskog sela.Imamo sela.Imamo preko hiljadu sela sa 100 stanovnika, 200 sela je nestalo. U ovom trenutku, danas nas ima 110 manje nego što nas je bilo juče, od toga najmanje 80% je živelo na selu. Sa sela vode dva puta. Jedan put vodi u svet, a drugi put vodi na onaj svet. Ne vraćaju se ni jedni ni drugi. Došlo je vreme da dam i jedan predlog da ta briga o selu bude stepenasta. Najviše treba da vodimo brigu o selima duž administrativne linije. Moj predlog je da svakom domaćinstvu damo jedan minimalni lični dohodak

I dalje se napajaju iz nekih malih sredina, iz sela, i dalje se beži sa sela. Ovo je način da zadržimo prvo stanovnike duž administrativne linije da se ne desi najuspešnija agresija, a ta agresija je agresija dečijim kolevkama. Nemojte da ispraznimo te teritorije, imamo iskustva sa Kosova, jer onda će neki drugi narodi naseliti tu teritoriju i onda će verovatno doći opet do nemira i eventualnih ratova zato što će na takav način oni želeti da zauzmu teritorije, da isprave granice u svoju korist.Zato pozdravljam brigu o selu, to ministarstvo i takođe treba voditi računa o ostalih hiljadu sela koja imaju manje od 100 stanovnika, pa onda da vodimo brigu o onima koja imaju više od 100 stanovnika. Na mapu sam stavljao ta sela sa manje od 100 stanovnika. Većina je uzduž administrativne linije i granica sa nekim susednim republikama koje su u prošlosti imale teritorijalne pretenzije na našu teritoriju. Voleo bih da ih više nemaju.Na da vam poželim sve najbolje, posebno ministarki koja će da vodi dijalog. Kažem, da se glasa samo za nju ja ne bih glasao, ali pošto sam rekao da u politici ne dobijete ono što vi želite, već ono što drugi žele, moja je obaveza da glasam i da poželim uspeh. Pri tome mislim da ona može da spreči one događaje koji su se dešavali pred Narodnom skupštinom i da je moj koalicioni partner, za razliku od mene, bolje procenio da takva osoba može da započne taj dijalog i da nam se ne desi danas neki spolja finansirajući, neke grupe dele i da nas vode u sukobe same sa sobom. Stalno ponavljam, u takvim sukobima gubimo sigurno mi.Nisam siguran da će naši politički protivnici tu pruženu ruku i nameru najvećeg koalicionog partnera u ovoj Skupštini i u budućoj Vladi prihvatiti. Nemojte da imate iluzija. Kada želite da učinite nešto dobro dok idete tim putem, nemojte da očekujete od nekih nesrećnika da vam uklone neku prepreku sa puta. Morate da očekujete da će probati ovakvi kakvi jesu da vam navaljuju neku kamenčinu na taj put, ali ja cenim poruku koju ste poslali, da Srbija želi unutrašnji mir, da se posveti ekonomiji itd, a na onima je da tu ruku ispruženu prihvate i zato ja želim budućoj ministarki svaki uspeh, jer od toga može mnogo toga da zavisi u ovoj državi, jer postoji intencija da oni spolja koji nam ne žele dobro iskoriste ove iznutra koji su nas godinama potkradali da opet pokušaju zbog ideje o novom potkradanju da uruše stabilnost Republike Srbije.Dostojevski je rekao kada idete putem i ako budete zastajkivali da svakog psa koji laje gađate kamenjem onda ćete teško stići do cilja. predsedniče Vlade, nisu oni vredni ni kamenja, ni stajanja i zato vam želim svaki uspeh. Vaša želja će biti glavna, vaša želja da uspete biće pola uspeha. Hvala.

Mihailović** Hvala.Uvaženi predsedavajući, poštovani narodni poslanici, poštovani kandidati i pre svega poštovani građani Republike Srbije, velika mi je čast što imam priliku da vam se obratim iz najviše državne zakonodavne institucije.Čestitam pre svega predsedniku SPS na imenovanju na ovu izuzetno važnu državnu funkciju i nemam ni trunku sumnje da će on tu dodeljenu funkciju izvršavati sa mnogo uspeha i da će ovaj parlament biti mesto gde ćemo voditi isključivo konstruktivne i vrlo važne rasprave koje će imati za cilj da odluke koje ovde budemo donosili budu vrlo važne i da život svih građana Republike Srbije iz dana u dan bude bolji.Danas bolji.Danas smo tu da bismo izglasali novu Vladu. Pred nama su kandidati za nove ministre i s obzirom da će naša poslanička grupa podržati ovaj predlog i glasati za, želim da čestitam svim budućim ministrima, da vam poželim mnogo uspeha u radu, jer vaš uspeh znači i uspeh svakog građanina Republike Srbije, što kvalitetnije vi budete radili to će svaki građanin naše zemlje i kvalitetnije živeti.Već vidim da vas vodi pozitivna selekcija, posebno gospođo Brnabić u vašem timu. Sigurna sam da će tako biti i sa ostalim kandidatima za ministre. Pozitivnu selekciju smatram vrlo važnom i da vas pri izboru kandidata vodi njihovo znanje, sposobnosti, a da ne bude toliko presudna partijska pripadnost ili nepripadnost.To govorim zato što sam ja ovde dobila šansu da sedim i govorim kao kandidat sa liste SPS, kao neko ko nije član te partije, kao neko ko se nije do sada bavio politikom, već isključivo zbog vere da svojim znanjem, dosadašnjim iskustvom, umetničkom karijerom i pre svega zbog moje želje da potencijalno iniciram na neke korisne promene mogu da budem od pomoći u radu ovog parlamenta, posebno u sektoru kulture i umetnosti, odakle i dolazim.Brojne ozbiljne teme su pred nama svakako, ali vas molim da pored tema KiM, zdravstvene situacije, migrantske krize, ekonomske stabilnosti, što češće na dnevni red stavljamo temu kulture, umetnika i već me raduje što je gospođa Brnabić u svom ekspozeu apostrofirala te teme koje su kultura, sport, omladina i sami znate da su Čerčilu za vreme rata predložili da deo sredstava za kulturu odvoji za nabavku oružja, on je na to rekao - a za šta se onda borimo? Kultura jednog društva određuje njegov nacionalni identitet i to smatram izuzetno važnim. Naša lična ambicija nas, sada funkcionera moraju postati javno dobro, moraju biti gorivo koje ćemo trošiti za realizaciju ciljeva koji će biti važni našim bakama, dekama, deci, profesorima, umetnicima, taksistima, jer smo svi jednaki i svi zaslužujemo jednake šanse.Ja se do sada nisam bavila politikom, već isključivo muzikom i umetnošću i kao takva sam spoznala apsolutno snagu državne institucije. Veoma je važno kada kao umetnik i kulturni poslanik dobijete podršku snažne državne institucije i velika je razlika kada radite i realizujete svoje ideje i zamisli bez nje.Znajući afinitete koje budući ministar kulture gospođa Maja Gojković ima prema kulturi i umetnosti, sigurna sam da će kultura dobiti svoje zasluženo mesto kako u budžetu kojim ćemo se ovde uskoro baviti, tako i u sveobuhvatnoj pažnji koju bi kultura u našem društvu morala da ima.Ja ću koristiti svoje zakonom i Poslovnikom dobijeno pravo da postavljam pitanja vezana, kako za situaciju u kulturi, tako i u svim drugim oblastima gde se budu pojavili neki problemi za koje smatram da su važni.Sada ću vam kao neko ko dolazi iz branše muzike i umetnosti, malo izaći iz formalnih okvira i dopustiću isteklo je vreme.)…..par stihova jedne pesme koja je napisana 1981. godine skoro pre 40 godina. Tu se pominju teme o kojima mi i danas govorimo u ovom parlamentu. A glasi ovako,

Lako pozivaju na stezanje kaiša oni koji su odavno već sve stekli i svoju su decu obezbedili, a tuđe se naprasno odrekli. Nisu do stezanja doveli isključivo fenomeni svetske ekonomske krize, na primer nikog zbog nerentabilnih investicija, ama baš nikog savest ne grize. S toga rezultati, rezultati, pa tek onda ponovni mandati". Molim vas da vas ova kovanica sve vodi, sve nas zajedno kroz budući, nadamo se uspešan rad. Živela Srbija. Hvala